točku: - Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije HINA-e Predlatatelj je Vlada. Hvala lijepo. Slijedom navedenog Vlada je provela propisani postupak, objavila javni poziv za imenovanje člana Upravnog vijeća HINA-e iz redova zaposlenika te sada podnosi Saboru prijedlog za imenovanje gospodina Ante Drpića zaposlenika HINA-e za člana Upravnog vijeća. Napominjemo da je gospodin Drpić dobio podršku i Sindikata novinara podružnice HINA-e tako da i to je u prilogu ovoj dokumentaciji što je također dodatno doprinijelo da Vlada predloži gospodina Drpića za člana Upravnog vijeća. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Predstavnik odbora. Ne. Otvaram raspravu.